Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание: събрание: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 14 ноември 2019 г. Приет е на първо гласуване на 27 ноември 2019 г. 2019 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител е Министерският съвет на 12 август 2019 г. Приет е на първо гласуване на 15 ноември 2019 г. 2019 г. 3. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения, изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. Вносители са Мария Белова и група народни представители. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет на 16 ноември 2019 г. Приет е на първо гласуване на 21 ноември 2019 г.

Даниела Дариткова – 13 декември 2019 г. 6. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

станаха доказателство за умишления хаос в политиката по контрол на внос и използване на отпадък с неясен произход вътре в страната. Неотложно е министърът на околната среда и водите да даде ясни отговори на драстичните погазвания на екологичните права и гражданската сигурност. Чакат се отговори на поредица въпроси: 1. Чужда държава, от чиято територия тръгва или преминава транспортирането на стотици тонове неясен отпадък с крайна точка България и не успява да спре трафика им, кой поема гаранцията, че българските власти ще успеят да го сторят? Задържаните към момента в Италия вагони с почти 900 тона неясен отпадък първата пратка за България ли са? 2. Какви са аргументите на МОСВ да отказва достъп до обществена информация за фирмите вносителки на отпадъци в България за 2017 2017 и 2018 г.? Каква е реакцията на министъра, че български съд защити обществения интерес от Министерството на екологията? 3. Поема ли МОСВ отговорност за умишлено пропуснатия контрол върху опита да се горят отпадъци в български ТЕЦ „Брикел“, без да се извършва ОВОС, но с корупционния елемент в съгласието на РИОСВ – Стара Загора, за експериментално горене? Известни ли са други подобни случаи? Ето защо на основание чл. 113 от Правилника предлагаме да се проведе изслушване на министъра на околната среда и водите Нено Димов на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника. От името на парламентарната група на БСП предлагаме изслушването да бъде включено като точка първа в дневния ред на Народното събрание на 18 декември

182 народни представители: за 176, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Моля, поканете министъра в залата –¬ през това време ще изчета съобщенията. Постъпили законопроекти и проекторешения от 11 декември до 17 декември 2019 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околна среда и водите. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по енергетика, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по земеделието и храните, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги. Вносители са Елена Стефанова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Проект за решение за допълване състава на Комисията Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител е Даниела Дариткова. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Разпределен е на Комисията по икономическата политика и туризъм. Проект на решение за допълване състава на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител e Даниела Дариткова. Проект на решение за попълване състава на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване

предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие на 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по околната среда и води. Законопроект за ратифициране на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика.

Заявление от Валери Симеонов – заместник-председател на Народното събрание: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника заявявам, че желая да бъда освободен като заместник-председател на Комисията по енергетика, като оставам неин член. Моля заявлението да бъде обявено пред Народното събрание.“ И последното съобщение: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България е уведомил Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на: самолет с екипаж на Министерството на отбраната на Азербайджанската република с цел превоз на военна продукция от Испания за Азербайджан. Разрешението е в сила за прелитане от Азербайджан до Испания и обратно в периода 12 до 23 декември 2019 г.; - самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Украйна с цел транспортиране на специална продукция от Украйна до Хашемидското кралство Йордания. Разрешението е в сила за прелитания от Украйна до Хашемидското кралство Йордания и обратно в периода от 20 до 23 декември 2019 г. Уведомленията са постъпили на 12 и 16 декември 2019 г. с вх. № 903-09-83 и вх. № 903-09-84 и са предоставени на Комисията по отбрана.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Поводът на внесеното от нас искане е, че от е, че от няколко седмици, от месеци, в медиите непрекъснато се излъчват репортажи за едни бали с боклуци, на други места в денкове, и не става ясно за българина какво има в тях. Миналата седмица имахме няколко силни момента по този повод. този повод. От Изпълнителната агенция по околна среда бе поискано да представи на българската общественост списък с фирмите, с компаниите, които внасят отпадъци в България. За 2017 г. и за 2018 г. Изпълнителната агенция отказа такава информация с претекста, че тя не била обществено значима. След обжалване в Административния съд имаме решение, че такава информация трябва да бъде представена. Помним случката с ТЕЦ „Брикел“ при така нареченото експериментално

с аргумента, че не е минал доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Понеже в българското общество се внушава и остава впечатлението, че едва ли не цялата политика с отпадъците на това министерство и на това правителство е много близко до същия този отпадък, че нищо не се решава, че се крие обществена информация от хората, че не се дава на медиите достатъчно прозрачност да се знае какво влиза в България, къде се преработва, каква суровина се използва, рециклира ли се, някъде тайно или нелегално се депонира, затова искаме всички тези въпроси да бъдат

благодаря за възможността – имаше леки неточности в представянето и това дава възможност да дам информацията, която Вие искате. Първо, съгласно чл. 3 от Регламент на Европейската общност № 1013/2006 превозите на отпадъци може да бъдат обект на процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие или да се извършват в съответствие с общите информационни изисквания по чл. 18 от Регламента. водите като компетентен орган по този регламент издава предварителна писмена нотификация и съгласие за трансграничен превоз на отпадъци. На този етап контролът е предварителен и по документи. Стриктно се следи да не се превишава годишно позволеният капацитет на получаващите отпадък инсталации съгласно разрешителните документи по Закона за управление на отпадъците или комплексното разрешително. На основание чл. 98 от Закона за управление на отпадъците се забраняват превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане. Забранени са и тези, които са в количества, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определена в документа за извършване на дейности с отпадъци за съответната календарна година, когато става дума за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията. Съгласно Регламента превозите на отпадъци, предмет на общи информационни

На основание чл. 116 от Закона за управление на отпадъците контролът при осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци се осъществява чрез директора на РИОСВ, митническите органи, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената на „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР, длъжностните лица на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Митническите органи и органите на Главна дирекция „Полиция“ осъществяват контрол на трансграничния превоз на отпадъци на границата на Република България и границите на общността. Длъжностните лица на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ и звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР осъществяват контрол върху превозите на отпадъци на територията на страната. Директорът на съответната РИОСВ осъществява контрол на територията на местоназначението на превоза. В случаи на съмнения за съответствие на товара с придружаващите го документи, съмнения съмнения за класификацията на товара като отпадък или вида отпадък, лицата, участващи в контролната проверка незабавно уведомяват директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва проверката, за вземане на решение по класификацията на товара, респективно на отпадъка. В тези случаи товарът се счита за отпадък до получаване на становище от директора на РИОСВ. Съгласно Закона за управление на отпадъците при констатиране на нарушения на Регламент № 1013/2006 г. или незаконни превози,

Съгласно изискванията на Регламента в случаите на съмнения за незаконен превоз съответният компетентен орган по прилагането му следва незабавно да информира останалите заинтересовани компетентни органи. водите в качеството си на компетентен орган по прилагане на Регламент № 1013/2006 г. до този момент не е уведомяван от италианските компетентни органи за задържане на незаконен превоз, предназначен за България. Контролът по транспортиране и превоз на отпадъците е засилен още през лятото на тази година, когато с цел превенция Министерството на околната среда и водите сезира контролните органи по Регламента в лицето на регионалните инспекции по околна среда и води, Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ за повишено внимание и бдителност при превоза на отпадъците. Предприети бяха превантивни мерки за намаляване на потенциалните рискове за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от отпадъците с произход внос. През месец септември бяха инициирани съвместни проверки на граничните и митническите пунктове, както и на черноморските пристанища,

превоза на отпадъци, съгласно чл. 3, § 2 и § 4 от Регламент № 1013/2006 г. Това са превози, за които не се изисква процедура по нотификация или съгласие за внос на отпадъци в България за годините 2017 – 2018 Съгласно приложимото европейско и българско законодателство не се иска лицата да изпращат копия от Приложение № 7 по Регламента в Министерството на околната среда и водите. Съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда, по който се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда на водене на публичен регистър, лицата, упражняващи превоз на отпадъци по този регламент в случая, когато не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец в Изпълнителната агенция по околна среда и води. В годишната справка-декларация се прилагат копия – формуляри от Приложение № 7 от Регламента,

Отказът е обжалван от Административния съд, който със свое решение на 12 декември отменя отказа на изпълнителя директор на Агенцията по околна среда. Съдът е изпратил решението на директора на Изпълнителната агенция за произнасяне при спазване указанията на съда. Относно инвестиционното намерение на „Брикел“ ЕАД в РИОСВ – Стара Загора, процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. В хода на процедурата Регионалната инспекция е получила положително становище от РЗИ – Стара Загора, осигурен е обществен достъп до всички заинтересовани лица. В законоустановения срок не са постъпили становища от физически или юридически лица. На 16 юли 2018 г. директорът на РИОСВ – Стара Загора, е издал решение, с което се преценява да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда. Административният съд е допуснал предварително изпълнение на решението. Преценката на Регионалната инспекция е оспорвана пред Административен съд – Стара Загора. Първоинстанционният съд е отменил решението на директора със свое Решение № 404 от 9 декември тази година.

На 10 септември 2019 г. РИОСВ – Стара Загора, отменя изпълнението на плана за провеждане пробни изпитания в експлоатационните условия на съвместното изгаряне на въглища и неопасни отпадъци в горивната инсталация на „Брикел“. На 24 септември, след извършена проверка на място, е установено, че „Брикел“ ЕАД е изпълнило условията по наложената принудителна административна мярка, не са налични отпадъци на площадката на дружеството и нарушенията, установени в комплексното разрешително. В тази връзка на 24 септември е издадена заповед от директора на РИОСВ за отмяна на наложената Министерството е изпратило преписката за повторно произнасяне от директора на РИОСВ – Стара Загора. С оглед на горепосоченото с решение РИОСВ е спряло процедурата по издаване на регистрационен документ до приключване на съдебната процедура. Във връзка с обстоятелството, че дружеството няма действащ документ от действащ документ от РИОСВ, е издадено предписание за почистване на площадката от наличните количества отпадъци. Към момента предписанието се обжалва пред Административния съд в Стара Загора. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Сега преминаваме към въпроси от парламентарните групи. Заповядайте за първия въпрос, в рамките на две минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Миналата седмица приключихме с тема „Екология“, тази седмица започваме отново с тема „Екология“, което е много ясен индикатор, че процесите, свързани с опазването на околната среда, стават все по-обществено значими и важни за обществото. През последните няколко месеца темата за отпадъците, както и темата за въздуха набират много сериозна и значителна обществена енергия и хората с основание се притесняват, затова аз подкрепям до голяма степен инициативата за разискването, тъй като темата е изключително важна. Неслучайно се постави този въпрос и в контекста на изминалата Конференция в Мадрид, която също засяга климатичните промени и въобще темата за екологията като цялост, но проблемът с отпадъците действително е изключително актуална тема през последните няколко седмици. Свидетели сме на доста медийни публикации, интерпретации, а няма и да преувелича, ако кажа спекулации и внушения, така че за нас е важно Вие да дадете точна информация, за да може обществото да бъде запознато с реалната ситуация относно отпадъците, които влизат, излизат и се третират в страната. страната. Понеже проблемът не може да бъде изчерпан с няколко въпроса, аз бих искал да поставя тема за разискване и в рамките на предоставеното време да разясните: каква е политиката на Министерството на отношение на отпадъците в частност; каква е практиката в европейските страни; какъв процент от отпадъците в страната се изгарят в момента; какъв процент се изгарят в Европа, а и в малко по-големи детайли да разясните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

политиката по управление на отпадъците, започвайки от ниво на Европейския съюз, се цели да отива в посока на минимално депониране – максимално оползотворяване. На практика в следващите 10 до 15 години нивото на депониране на отпадъци в рамките на Европейския съюз трябва да бъде по-малко от 10%.

третиране на отпадъците, което приключи, да се подпомогнат тези регионални системи с компостиращи, сепариращи инсталации, анаеробни инсталации, за да може максимален процент от тези отпадъци да бъдат повторно използвани. Повторното използване и рециклирането според целта, която се поставя пред Европейския съюз, респективно пред България, е да достигне около 65%. Имайки предвид, че целта за депониране е под 10%, остават ни 25%, които трябва да се оползотворяват през изгаряне. изгаряне. Към днешна дата, по-скоро от последната официална информация, която има, средното изгаряне на отпадъци в Европейския съюз е от порядъка на 28%. В България изгарянето на отпадъците е под 3%, като над 95 от тези 3% са за циментовите заводи, тоест ние имаме един много голям марж, в който трябва да наваксваме, пак казвам, това е в период от следващите 10 до 15 години. Ключово важно е да се каже, че от 2017 г. действа задължителен списък в рамките на Европейския съюз с най-добри налични технологии, които са задължителни за всяка инсталация, искаща да оползотворява енергия след съвместно изгаряне на отпадъци. Това не е пожелателен списък, той е задължителен и той задължително се предписва в комплексните разрешителни, които ще бъдат издавани или които са в процес на издаване. Може би трябва да отбележа, че едни от най- да ги наречем екологичните градове, градове, които са спечелили „Екологичен град на годината“, каквито са столиците на Швеция и Дания, използват над 50% изгаряне на отпадъци. Въобще това е процес, който очевидно ще набира сила. Това, разбира се, не означава, че не трябва да се спазват тези задължителни и най-добри налични техники, които трябва да уеднаквят в целия Европейски съюз начина, по който инсталациите, да могат да третират, да изгарят тези отпадъци.

Ще имате възможност, уважаеми господин Димов. Сега е ред на въпрос от парламентарната група на „БСП за България“. Кой ще го зададе? Заповядайте, господин Генов – имате две минути.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е следният: как ще коментирате споменатото преди малко от Вас решение на Административния съд, който защити реално обществения интерес от Изпълнителната агенция по околна среда, когато отказваше подобен вид информация? Какъв е Вашият коментар по този въпрос? И другият ми подвъпрос е е – да кажете на колегите колко са фирмите в България, които се занимават с такава дейност – да внасят на територията на Република България отпадъци от европейски, от трети страни? страни? И не само тези, които работят по Регламента с Приложение 7, но и тези, които са с предварителна нотификация, където е необходимо разрешение разрешение при експорта, при транзита, при вноса и контрола при тях. Колко са тези български фирми, имайки предвид, че, живот и здраве, догодина ще Ви задам и такъв писмен въпрос? Ако може да ги посочите поименно. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Генов. Имате думата за отговор, господин Министър.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 за достъп до информация, заинтересованата страна е обжалвала, съдът е решил спора. Решил го е в определена посока и респективно е изпратил инструкции на Агенцията по околна среда, която трябва да се съобрази със съда и да изпълни решението на съда. В края на краищата, нямаме

Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос. „Движение за права и свободи“ – заповядайте. Първо сте Вие, вече трета по сила парламентарна група. Две минути имате за Вашия въпрос. Това е една от темите, които наистина вълнуват хората и ние сме свидетели, аз съвсем леко ще припомня, по време на кризата с отпадъците в София, в другите части на страната, каква е била реакцията на хората – много сериозна, с много сериозна мобилизация. Към настоящия момент наистина има сериозно вълнение и много негативни нагласи относно възможността да бъдат внасяни отпадъци от Европа, които да бъдат изгаряни в страната. И с оглед чувствителността на темата, коректно искам да посоча по отношение чистотата на атмосферния въздух и замърсяване с фини прахови частици, темата е още по-чувствителна. Бих искал да припомня, господин Министър, уважаеми колеги, че в началото, когато хармонизирахме нашето законодателство с това на европейското, ние, които участвахме в работата на Комисията, коректно е тук да посочим доцент Борислав Великов, господин Димитър Пейчев, господин Георги Божинов,

регламентите от съответните директиви те са транспонирани, Вие ги представихте, господин Министър, и колегите. Ясно е каква е правната рамка и аз няма да я повтарям. Моят въпрос в това отношение към Вас е: има ли, няма да използвам по-сложните термини за широката общественост, по отношение на отпадъците уведомление от страна на субекти, които биха могли да извършват тази дейност, да извършват внос в страната, отговаряйки на всички критерии? Даже и в тези случаи ние трябва да бъдем максимално внимателни, много прецизни и много точни отговорните субекти и институции. Вярно, че отпадъците, които се внасят, имат по-висока калорийност, но трябва да съобразяваме с оглед на чистотата на атмосферния въздух, опазването на живота и здравето на хората, на околната среда. Трябва да бъдем максимално внимателни. Когато с колегите хармонизирахме законодателството, от Германия ни предупреждаваха България да не бъде една от страните, която ще бъде използвана като площадка за площадка за износ – за тях, за нас внос, и да бъдем страна, която да приема отпадъци. В никакъв случай това не е приемливо. Аз съм убеден, че Вие споделяте една такава позиция. Добре е да ни представите каква е позицията и ако има информация, естествено тя трябва да бъде веднага и своевременно

първо, факт е, че българското законодателство е едно от най-рестриктивните, което е плод на работата на народните представители от Комисията и въобще от цялото Народно събрание. Ще подчертая още веднъж нещо, което казах и в изложението си: България е единствената страна в Европейския съюз, в която има ограничаване вносът на отпадъци и на горива от отпадъци да не надвишава повече от половината капацитет на инсталацията. Всъщност нямам информация друга страна в Европейския съюз да има такова ограничение. За това нещо е била нотифицирана навремето Европейската комисия и тя се е съгласила, така че в България това ограничение съществува. С оглед запазване здравето на хората, когато тече подобна процедура ние винаги изпращаме за становища до РЗИ, до районните здравни инспекции, защото те са компетентен орган и ако те преценят, че има такъв риск, ние винаги процедираме по един единствен начин, чрез оценка за въздействие върху околната среда. Конкретно в случая, за който стана дума в „Брикел“, напротив, становището е, че няма такъв риск и затова е минал по процедура по преценка, с решение да не се извършва. За засилване на контрола обаче през тази година беше приета една промяна в Закона, която изисква поставянето на камери, които да могат да следят потока от отпадъци, именно не за тези, които са добросъвестни, а ако се случи някъде неконтрол, защото няма как от районните инспекции да имат 24-часов контрол на място. В момента към 24 септември, когато беше отменен ПАМ-ът за „Брикел“, там бяха инсталирани, ще сбъркам броя камери, които предават директно до местната власт, до кметството и до районната инспекция. Във всеки един момент имаме достъп през тези камери до това, което минава по линиите към горивните инсталации, което е една допълнителна гаранция. Контролът остава на място, разбира се, най-важен е контролът при вноса. Именно затова ние направихме няколко срещи с другите компетентни органи по контрола и ако има каквото и да било съмнение на митниците какво се внася, да се вика експерт от районната инспекция по околна среда на съответната територия, за да може да класифицира дали това, което е по документи, отговаря на това, което се внася, или не. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димов. Сега е ред на въпрос от „Обединени патриоти“. Желаете ли да зададете въпрос? Като че ли не. Тогава питам ВОЛЯ? Независимите имат право на един въпрос. Не виждам. Тогава минаваме към следващия кръг от въпроси. Парламентарната група на ГЕРБ? Няма повече въпроси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Димов! В крайна сметка до този проблем се достига, защото е въпрос на политика и на модел на управление. В Италия моделът е ориентиран към експорт на отпадък в Китай. В момента, в който Китай спира да внася отпадък, те имат тотален проблем с реализацията на боклука. Това, естествено, се стоварва на главите на държави с по занижен контрол. Такъв проблем е имало в Румъния, такъв проблем е имало в други съседни държави. Сега, за съжаление, и в България. В България обаче моделът също се оказва благоприятен за този тип отпадък, тъй като веднъж се печели от самия боклук от Италия, а втори път се печели и от тока, който се произвежда от боклука. Тоест има голям икономически стимул и интерес този боклук да идва в България. И докато не се промени самият модел, самата система, няма да има и разлика. Големият проблем е в този боклук, който няма произход, не този, който има документи. Такъв беше хванат в Италия, с едни документи, а се оказа съвсем друг. Когато, да кажем, горивото е RDF или битов отпадък, подлежи на друг режим, а когато е суровина за рециклиране, пътува свободно в Европа. Затова и криминалният контингент и средите, които работят нелегално, работят с фалшиви кодове на отпадъци и се оказва, че България е дестинация и за такъв боклук. И именно тук е големият проблем. Аз смея да твърдя, че в системата за рециклиране на отпадъци в България има големи пропуски. Така например фирми, които рециклират суровини, подлежат на банкови гаранции, видеонаблюдение, но едни брокери, които само превозват и търгуват с отпадък, не подлежат нито на банкова гаранция, нито на видеонаблюдение, изобщо на никакъв режим и към тях няма такива завишени изисквания, каквито има към фирмите в България, които рециклират вторични суровини. Това означава, че в самите регулации, в самите закони на България има пропуски, които правят България благоприятна дестинация за внос на чужд отпадък, от което, разбира се, страдат и българските граждани, околната среда, здравето им. Друг тревожен въпрос е, че за този боклук, който влиза без произход, редица медии отправиха въпроси и Вашето министерство с мълчалив отказ им отказа информация. Министерството на околната среда и водите, когато се касае за здравето на гражданите, според мен според мен трябва да е най-отворено, а наблюдаваме нещо различно – самото Министерство отказва информация колко боклук, откъде и с каква цел е влязъл и кой го е вкарал. Според мен, господин Министър, това допълнително налива масло в огъня и в притесненията на българските граждани. Въпросът ми към Вас е: имате ли информация колко фирми какво количество отпадък вкарват? Повече яснота да ни дадете за този казус от Италия: боклукът за България ли е бил предназначен; има ли други известни случаи – на Вас и на Вашето министерство, за опити на внос на такъв отпадък, който е бил с един код, а реално се оказва различен; и какви мерки ще вземе Вашето министерство в тази посока? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Божанков. Имате думата за отговор, господин Министър.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 Говорейки конкретно за Италия: не, нямаме информация дали е предназначен за България. Компетентният орган на Италия не е сигнализирал компетентния орган – в случая Министерството на околната среда и водите, така че за този отпадък при нас не съществува обективна информация или каквато и да е информация. Не е искано разрешение за транспорт, за железопътен транспорт, респективно не е и давано разрешение. Вие казахте всъщност, че не е проблемът, когато се вкарват RDF и друг тип отпадъци, които са с редовни документи. В изказването си в началото казах, че има два типа движение. Едните, които изискват нотификация. Това са всички горива, произведени от произведени от отпадъци. За тях е задължителна нотификацията. Такива нотификации минават през Министерството на околната среда и водите. В момента не мога, както отговорих и преди малко на господин Генов, да дам точна цифра, но ще Ви дам тази информация. Тя е налична и на страницата на Бернската конвенция, защото те задължително се публикуват на страниците на Бернската конвенция. Когато става дума обаче за фалшиви кодове или криминален внос, точно затова казах, че от лятото на тази година ние се срещнахме с граничните власти и с другите власти, които имат също отговорности, за да може при съмнение да викат експерти от районната инспекция, която да каже дали кодът отговаря на този отпадък или обратно – отпадъкът на кода, защото е нормално митническите власти да не могат, но при съмнение те го третират като отпадък, докато директорът на РИОСВ не се произнесе дали това отговаря на кода или не. Що се отнася до пропуски в Закона – аз съм сигурен, че няма съвършен закон и ще се радвам, ако заедно можем да допълним тези закони с всякакви идеи, които имате. Отворен съм. Само ще дам пример със Закона за чистотата на атмосферния въздух, когато съвместно с всичките парламентарни групи направихме едно подобрение, което беше много консенсусно, и аз благодаря още веднъж на всички парламентарни групи за това. Така че от тази гледна точка съм отворен и с удоволствие ще направя разговор, каквито идеи имате да се опитаме да ги вкараме, така че Законът да стане по-добър, той пак няма да е съвършен. Но нека да кажа, че като цяло на отпадъците продължаваме да гледаме като на боклук, но идеята за кръговата икономика е да се говори за отпадъка като суровина. От тази гледна точка, разбира се, това е суровина, която има своите характеристики. Ние трябва все повече да мислим за отпадъка като нещо, което е полезно и от което може да се прави икономика. Това е идеята на кръговата икономика. Затова и голяма част от отпадъците са в така наречения Зелен списък, който се движи свободно в Европа, за да може да се рециклират, да може повторно да се употребяват. Нормално е да има такова движение. Само ще кажа, че по завършилата вече Българо-швейцарска програма, в която бяха унищожени около 4000 тона пестициди, ние изнесохме всичките тези 4000 тона да бъдат третирани в инсинератори, каквито на територията на България няма, тоест това е нормален процес в рамките на Европейския съюз. Така че все повече трябва да гледаме към този вид суровина от икономическа гледна точка, което изобщо не означава, че не трябва да се гледа от гледна точка на опазване на околната среда и здравето на хората. Депонирането трябва да намалява, защото то е вредно за околната среда. Най-добре е повторната употреба, веднага след това – рециклирането на отпадъците. Но в цялата йерархия на кръговата икономика на предпоследно място е и изгарянето и оползотворяването на енергия от отпадъци, срещата, чисто по сметки в рамките от 10 до 15 години ние трябва да намерим начин за около 25% от отпадъка. Ако приемем, че под 10% трябва да се депонира, което е цел на европейската политика, в перспектива на българската; ако приемем, че около 60 – 65% ще се рециклират или повторно употребяват и прочее, то остава 1%, към който ние така и така трябва да вървим – оползотворяване на енергията чрез изгаряне. Пак повтарям, от 2017 г. има много ясни списъци с най-добри налични технологии в рамките на Европейския съюз, които задължително трябва да бъдат прилагани, и те се предписват в комплексните разрешителни, които се дават. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Димов. Преминаваме към финалния етап на изслушването – парламентарните групи имат право да изразят становище, отношение към отговорите в рамките на пет минути. Това правим

Аз благодаря на колегите от БСП за това, че предизвикаха изслушване по тази актуална тема – изключително важна и вълнуваща всички нас и обществото, защото става въпрос за притеснения, свързани със средата, в която живеем. Въпросите, касаещи околната среда, стават все по-значими и чувствителни за обществото и няма как да не е така, защото те са пряко свързани със здравето на хората. Господин Димов представи информация, свързана и с конкретния повод за разискването, и по политиките, провеждани от Министерството на околната среда и водите, и аз Ви благодаря за информацията, господин Димов. Мисля, че много важен акцент в това беше и стремежът да се съблюдава законодателството от гледна точка на йерархията на управлението на отпадъците, прилагането на най-добрите практики и най-добрите налични техники с цел да да повишим процента на предотвратяване образуването на отпадъците, рециклирането и повторната употреба. Това е фокусът, върху който трябва да насочим усилията си. Що се отнася до изгарянето на отпадъците, рисковете са свързани с потенциално замърсяване на въздуха. Разбира се, когато говорим за нерегламентирани практики и депониране, замърсяване и на води, и на почви, в този смисъл трябва да бъдем абсолютно непримирими към всякакви форми на нерегламентирани практики. Това включва и депониране – нерегламентирано депониране, включва и нерегламентирано внасяне и изгаряне на отпадъци. Направено беше много дотук и колегите много добре си спомнят, че през месец юли 2009 г., когато управлението на тройната коалиция приключваше, почти нямаше изградени регионални системи за управление, съоръжения, които предполагат съответстващо на изискванията третиране на отпадъците. Оттогава досега вече имаме изградени 53 регионални системи за управление на отпадъците, има изградени инсталации за сепариране – 11 на брой през първия период на Оперативната програма, 19 инсталации за компостиране, в момента много усилено се изграждат инсталации за компостиране на зелени и и биоразградими отпадъци. Това е целта. Що се отнася до изгарянето, мисля, че всички ние сме наясно с факта, че това е възможност, която европейското законодателство възможност за генериране на електроенергия и топлоенергия, но изгарянето трябва да става само и единствено при съблюдаването на най-строгите изисквания и прилагането на най-строгите стандарти. Това означава: най-добри налични техники, безкомпромисен контрол към вноса на отпадъци и към процеса на изгаряне, очистващи инсталации, които да гарантират недопускането на вредни емисии. Направихме промени в законодателството. Само преди два месеца всички ние въведохме изискването инсталациите да бъдат оборудвани с възможност за видеонаблюдение и недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Наскоро внесохме и предложение за изменение на Наказателния кодекс – отново с цел недопускане на нерегламентирани практики и строги наказания за всеки, който си позволява нещо подобно. Това, което е важно, е да не се допуска икономическият интерес да надделее над обществения и в този смисъл винаги на първо място да бъде превантивният контрол наистина със съблюдаване на принципа за предпазливост и залагане на най-строги изисквания към всички оператори. Изгарянето и оползотворяването трябва да означава, че ще бъде допуснато само тогава, когато не може отпадъкът да бъде предварително третиран, рециклиран или повторно употребен, тоест не на всяка цена. Необходимо е да продължаваме усилията за транспониране и на законодателството, което миналата година беше прието на европейско ниво пакет „Отпадъци“. В този смисъл смятам, че всички ние, народните представители, можем да допринесем за залагането на целите, които са част от това законодателство. И не на последно място, предстои разработването на нов национален план за управление на отпадъците. Всички тези съображения трябва да бъдат взети предвид – фокус върху които са най-високо в йерархията, по отношение на управление на отпадъците. Искам да поздравя министър Димов, който заедно с други институции организира масови проверки във взаимодействие с МВР, „Митници“. Това е начинът да се осъществява непрекъснат ефективен контрол и да не се позволява на територията на страната да се внасят

Господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Вие ни благодарите, че сме повдигнали темата, каква хубава дискусия била станала, но ако може да обобщим резултата от тази дискусия. Какво разбрахме от отговорите на министъра на околната среда и водите по конкретния случай за боклука от Италия, за който италианската преса писа,

Господин Министър, Вие не попитахте ли италианската страна, след като прочетохте тази тревожна информация: вярно ли е, че това количество е предназначено за България; кой от италианска страна стои зад това; кой от българска чака този боклук и какво може да направите двете държави, и службите на двете държави, за да пресечете очевидно този канал за зариване на България с нерегламентираните боклуци на Италия? Не! Българското правителство и българското министерство не е проявило никаква инициатива. След като италианците не са ни уведомили, кротко и тихо ще се размине, никой няма да чуе и ще се потулят нещата. Второ, какво разбрахме?! Българското правителство и министърът нямат информация, не знаят на този етап самите те на колко фирми са дали разрешително да внасят боклуци, какво количество са разрешили и къде се намира то в България. Говорим за официалния внос, тъй като министърът ни информира, че има регламент да не надвишаваме една втора от капацитета на България при вноса на такива отпадъци и че всичко това минава през неговите ръце и подпис – да разрешава какво количество да се внася. И в същия момент, след пет минути от тази трибуна ни казва: „Не знам на колко фирми съм разписал, какво количество съм разрешил, къде се намира този боклук в България в момента и какво се случва с него“. Уважаеми колеги, Вие излизате и казвате: „Благодарим на министъра, каква хубаво свършена работа.“ Това сериозно ли го правите? На трето място, контролът – най-важното. Какво разбрахме от министъра? Отново пълен административен хаос в контрола: митниците отговарят на митниците, МВР отговаря вътре в страната, РИОСВ отговаря, ако го хване някъде на сметище, и най-важното: „Ако имате съмнения, давайте сигнали“, тоест никакъв контрол. Министерството издава разрешение само по документи и очевидно тук е заровен проблемът. По документи влизат суровини за рециклиране и производство, Министерството си гледа документите и всичко му е наред – разписва, пуска и няма никакъв контрол какво влиза

ние бяхме на едно такова място с една италианска фабрика за суровини, които трябва да се преработват до пластмасов продукт. Може би вече знаете за какво става дума, защото се вдигна голям шум в обществото. Този италиански инвеститор иска да ползва водохранилището на селото, което е за питейна вода, да измива този отпадък и от това измиване да пусне водата в реката на село Яворец. Как Ви изглежда тази работа: като сериозно инвестиционно намерение или превръщането на България в сметище за всякакви боклуци от цял свят, но най-вече като терен за разиграване на икономически интереси и за много пари – много пари за сметка на здравето на българските граждани? Искаме чиста вода, чист въздух, чиста земя и чиста храна. Изискваме незабавни мерки, не такова шикалкавене и общи приказки каквито чухме днес. Изводът ни е: нямате информация или криете за какво става дума, нямате контрол върху целия този процес – някой изкарва много пари от това, а българският народ се трови. просто не може да продължава така. Ние ще продължим с темата, като ще внесем дебати с Проект за решения, а не просто говорене от една или друга парламентарна група, а проекти за решения на парламента, които правителството трябва задължително да изпълнява. Те ще са насочени към една цел: спасяване на природата на България, запазване на здравето на българина, гарантиране от всички ни на чиста вода, чиста храна, чиста земя

Желаят ли другите парламентарни групи – ДПС? Не виждам. „Обединени патриоти“? Господин Веселинов, имате пет минути да изразите отношение. (Реплики.) Щом има съгласие между групите, няма проблем да разменим реда. Заповядайте, господин Веселинов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действително нямах намерение да се изказвам, но наситеното с драматизъм изказване на госпожа Нинова ме провокира. Явно сме присъствали на различно изнасяне на информация, защото това, което разбрах и от медиите, и от отговорите, е, че в Италия тече разследване и изобщо не е ясно дали този отпадък е бил насочен към България. Нашите институции поддържат комуникация с с отговорните органи и просто за момента няма яснота, а имаме вестникарска информация, че това е предназначено за България. Нормалното е институциите, които се занимават с контрола на този процес, да извършат съвместни проверки и това се случва. Всеки, който е запознат с практиката, го знае, тоест има целият този драматизъм за покушението срещу здравето на българите и околната среда е излишен. Има полза от всяка една дискусия и съм сигурен, че ще има полза от предложенията, които ще направите, но нека да не повишаваме градуса на напрежението в посоки, които не са сигурни. Факт е, че ние сме част от европейското пространство – и с лошите страни на това членство, и в това отношение това, което трябва да съществува като гаранция, е сигурността, че отпадъците, които

някаква нужда от допълнителна информация, всяка една от българските отговорни институции би се отзовала, защото наистина това е изключително важно. Между другото, има страшно много такава информация и на сайтовете на МОСВ, и на страницата на Базелската конвенция, и прочее, така че информация има. Интерес трябва да има, но нека да не създаваме излишни страхове. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Заповядайте, господин Чакъров, от името на парламентарната група на ДПС. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! След изслушването е видно, че темата наистина е много чувствителна. Тя ще продължава да бъде във фокуса на общественото внимание и е съвсем резонно с оглед на предполагаемите действия, които стоят пред нас и пред обществото, и най-вече с оглед на рисковете за човешкото здраве, за околната среда и за всички нас. От това, което чухме, господин Министър, общо взето погледът ни е еднакъв, само че ще си позволя да коментирам. Вие правилно посочихте, че контролът

екипи по време на транспорта с оглед на това, което каза колегата Божанков – да се извършва контрол какво и по какъв начин се внася, отговаря ли реално на това, което е описано на кодовете? Както Както и Вие посочихте, Законът не е рестриктивен, но редица регламенти дават възможност по съответния ред това да става. Това, което е позволено, трябва да бъде обект и внимание на максимален контрол. Всичко трябва да става много прецизно с оглед на изключително сериозната тема по отношение на вноса и на изгарянето на отпадъци.

Вчера представители на общините начело с кмета на Кърджали представиха една доста тревожна информация за пестицидите Кърджали. Това е една сериозна тема. Считам, че трябва да се положат необходимите усилия, да се предвиди необходимият финансов ресурс и там да се извърши препакетиране,

пестициди. Ще посоча, че още от 70-те години има силно отровни вещества, които също трябва да бъдат обект на внимание с оглед на изключителния риск, който представляват за хората, за обществеността, за околната среда, за всички компоненти на околната среда – там трябва да се вземат необходимите мерки и действия и трябва да се предвиди финансов ресурс. От позицията на опозиция даже бихме Ви подкрепили да се осигури този финансов ресурс, защото касае някъде към 100 общини в страната. Добре е да имаме картината, господин Министър, и ще Ви помолим за информация в кои общини е притеснителна картината още от сега. По отношение на охраната и охраняването на тези обекти или субекти, които носят отговорност, да се вземат максимални мерки да не се стига до каквито и да е инциденти с негативни последици. Бих искал да завърша с това, че всички отговорни институции, които биха могли да имат отношение към казуса, който днес разискваме, трябва да има пълна мобилизация и да не се допускат никакви рискове, никакви пропуски в нашата работа. Екипите на Министерството на околната среда и водите имат тези компетенции, в добра координация сме и считам, че бихме могли да се справим и да не се допускат никакви

госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, госпожа Ирена Христова – началник на отдел дирекция „Данъчна политика“, господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“, и господин Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор.

в буква „б“ текстът преди подбуква „аа“ се изменя така: „получателят е местно лице за данъчни цели на юрисдикция, която:“;

за трансгранична данъчна схема, която му е известна, притежава или се намира под неговия контрол, в срок до 30 календарни дни считано от най-ранната от следните дати: 1. деня, следващ деня, в който данъчната схема е предоставена за прилагане; 2. деня, следващ деня, в който данъчната схема е готова в степен, която да позволява нейното прилагане; 3. датата, на която е извършена първата стъпка по прилагането на данъчната схема.“ 4.

Когато за данъчно задълженото лице възникне задължение за подаване на информация за трансгранична данъчна схема, то следва да подаде информацията в срок до 30 календарни дни считано от най-ранната от следните дати: 1. деня, следващ деня, в който данъчната схема е предоставена за прилагане; 2. деня, следващ деня, в който данъчната схема е готова в степен, която да позволява нейното прилагане; 3. датата, на която е извършена първата стъпка по прилагането на данъчната схема.“ 5. В чл. 143я3 се създава ал. 7: „(7) Данъчно задължените лица посочват в годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали прилагат трансгранична данъчна схема и уникалния номер на схемата. Информацията се посочва в декларацията за всяка година, през която трансграничната данъчна схема има данъчен ефект за лицето.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 203 ал. 3 се изменя така: „(3) Запорът върху безналични ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до централния регистър на ценни книжа, като едновременно с това се уведомява дружеството. Централният регистър на ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и съответния регулиран пазар за наложения запор.“ Подлагам на гласуване предложението за създаване на § 14 в редакцията на Комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3, като в чл. 278г, ал. 1 и 2 думите „чл. 143ю“ се заменят с „чл. 143я1 или чл. 143я2“.

Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения: Създава се § 4а: ,,§ 4а.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, предложението, което сме направили с колеги народни представители, касае промяна в Кодекса за застраховането

от 1 януари се предвиждаше всички застраховки „Гражданска отговорност“ или повечето от тях да поскъпнат драстично. В обществото се породи основателен дебат необходимо ли е това да се случва и как точно трябва да се случи. Затова ние направихме нашите предложения, касаещи начина на определяне на застрахователната премия, а именно: тя да не се влияе от поведението на водача, а да зависи само от нанесените щети от съответния собственик или водач. В процеса на разглеждане на това предложение в Бюджетната комисия се установи, че Наредбата, която беше качена на сайта на Комисията за финансов надзор, не е качена по надлежния ред.

Поеха се ангажименти това да се случи след месец март, а дотогава да се проведе публично обсъждане и дебат в обществото как трябва да се определя тази застраховка. Само ще кажа, че продължаваме да отстояваме позицията, че за нас е неприемливо броят на нарушенията, извършени от водача, да оскъпяват гражданската отговорност. За това дали един водач нарушава Закона за движението по пътищата, той плаща своите санкции, плаща своите глоби и понася отговорност по Закона за движението по пътищата. Както всички знаете, нееднократно повишавахме глобите в някаква степен дават своя ефект. В дискусията в Комисията по бюджет и финанси се стигна до извода да направим това предложение по надлежния ред

в Комисията. Благодаря и на колегите, които участваха. Мисля, че в следващите месеци заедно можем да направим така, че всички български граждани – шофьорите, застрахователите, да чувстват наредбата, която ще бъде приета, за справедлива и тя наистина да да върши дейността, за която е, а именно: да се изплащат застраховките „Гражданска отговорност“, а не да се използва за постигане на други цели, с други закони и с други мерки.

Не виждам. Продължете, госпожо Стоянова.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който става § 6, в редакцията на Комисията.

списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол. Заповедта, заедно със списъка, се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и на Агенция „Митници“.“ 3. Създава се чл. 195а: „Чл. 195а. (1) Когато при проверка на данните в приета митническа декларация за митнически режим допускане за свободно обращение на стоки, които попадат в списъка по чл. 66в, се установи, че декларираните цени на стоките са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в Европейския съюз, митническите органи изискват предоставяне на обезпечение. Обезпечението се предоставя в размер, осигуряващ заплащането на митническото задължение и другите вземания, които Митническите формалности за декларирания митнически режим допускане за свободно обращение на стоки продължават след предоставяне на обезпечението по ал. 1.“ 4. В §1 от допълнителната разпоредба се създава т. 40: „40. „Справедливи цени“ са оценки на групи месечни агрегирани данни, извлечени от COMEXT база данни на Евростат за подробна подробна статистика на международната търговия със стоки, за всеки продукт, произход и държава членка на местоназначение, за многогодишен период, обикновено четири последователни години.

В приложение № 4 към глава втора, раздел VI т. 1 се изменя така: „1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: от 25 до 250 лв.“ Да докладвам и следващото, защото е свързано. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 11: „§ 11. За 2020 г. за за местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди.“

при безвъзмездно придобиване на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020 г.“

„(3) При определяне на данъчната печалба по ал. 2, т. 1 данъчна загуба, определена по реда на този закон през предходни данъчни периоди: 1. се приспада последователно до изчерпването ѝ през следващите 5 години от възникването ѝ, при спазване на изискванията на глава само от данъчните печалби на същото контролирано чуждестранно дружество или от данъчната печалба на друго контролирано чуждестранно дружество в същата чужда държава, от която е възникнала; 2. не се приспада от данъчните печалби на данъчно задълженото лице от източник в страната или други държави.“

Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага се създаде § 14: „§ 14. Разпоредбата на чл. 47г, ал. 3, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага за данъчни загуби, възникнали след 31 декември 2018 г.“ Подлагам на гласуване предложение за създаване на § 13 в редакцията на Комисията.

Подлагам на гласуване предложението в редакцията на Комисията за създаване на нов § 9.

Подлагам на гласуване предложението в редакция на Комисията за § 9, който става § 16.

Колеги, първо, много консолидирано за допуск в залата със зеления бутон за: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Елка Шонгова – главен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“;

Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си обозначението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или друго обозначение на български или на чужд език, което предполага, че е фонд на паричния пазар, само ако отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (OB, L 169/8 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1131”.”

Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 3, 4, 5, 6 и 7, подкрепени от Комисията.

в т. 6 след думите „системно нарушава разпоредбите на този закон“ се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари“, а думите „по прилагането му“ се заменят с „по прилагането им“. 2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „отнема“ се заменя с „може да отнеме“. 3. Създава се ал. 3: „(3) Комисията може да отнеме издадения лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар, съответно разрешението за организиране и управление на фонд на паричния пазар, в случаите по ал. 1 и 2 и в случаите по чл. 41, параграф 1 от Регламент (ЕС)

така: „(1) Депозитарят не може да бъде едно и също лице с управляващото дружество на колективната инвестиционна схема.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 12 и 13: „§ 12. В чл. 34 изречение трето се заличава. § 13. В чл. 35а, ал. 4, в текста преди т. 1 след думите „са получени и“ се добавя „дали всички парични средства на колективната инвестиционна схема са“.“ Подлагам на гласуване предложението за създаване на нови параграфи 12 и 13 в редакция на Комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя по параграфи 15 и 16, които стават съответно 18 и 19.

и предлага следната редакция на § 13, който става § 16: „§ 16. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „дяловете на едно и също предприятие“ се заменят с „дялове на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие“. 2. В ал. 3 след думите „схеми или“ се добавя „други“, а думите „такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема“ се заменят с „такси „такси от инвестиращата колективна инвестиционна схема при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми или другите предприятия за колективно инвестиране, в които тя инвестира“.“ Подлагам на гласуване предложението на вносителя в редакцията на Комисията по § 14, който става § 17.

на 20 на сто или повече от гласовете в общото събрание на емитент, определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.” 2. В ал. 3 думата „стойност“ се заменя със „сума“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя по параграфи 15 и 16, които стават съответно 18 и 19.

Условията и редът за издаване на разрешение по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на управляващо дружество се определят с наредба.“

Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на § 32, който става § 35 по Доклада на Комисията, и текста на вносителя за параграфи 33, 34, 35 и 36, които стават съответно параграфи 36, 37, 38 и 39,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43: „§ 43. В чл. 191 се правят следните допълнения: 1.В ал. 1 се създава изречение второ: „Годишният финансов отчет се изготвя съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.“ 2.В ал. 2, т. 1 след думите „финансов отчет“ се добавя „изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти“.“

подкрепен от Комисията; текста на вносителя за § 46, който става § 49, подкрепен от Комисията; новия § 50, текста на вносителя за § 47, който става § 51 със съответните поправки, подкрепен от Комисията;

Параграф 51 – господин Бойчев.

1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „в комисията“ се добавя „а по целесъобразност и на компетентния орган на държавата членка по произход на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията“. 2. В ал. 3 накрая се добавя „и се публикува на интернет страницата на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, до 4 месеца от завършването на финансовата година“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 58. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 59: „§ 59. В чл. 237, ал. 1 се правят следните допълнения:

текста на вносителя на § 55, който става § 60 със съответните промени, подкрепени от Комисията; Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става §

Има технически пропуск от моя страна

предостави или допусне да бъде предоставена невярна информация във връзка с осъществявания от Комисията и заместник-председателя надзор върху дейността на управляващо дружество, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“.